Точка първа от дневния ред за деня е: Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, и първа за днес. Преди това да Ви изчета едно съобщение: Министърът на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил:

Издадените заповеди са в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаещи преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международните секционни режими, Република България, разрешенията за прелитане над въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованите държави след положителни становища от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи.

37 и 38 и са предоставени на Комисията по отбрана.

Постъпил е Доклад от Комисията по конституционни и правни въпроси. Заповядайте, господин Матеев. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт № 47-202-01-12, внесен от Министерския съвет на 2 март 2022 г., „Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. …)“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Закона.

и § 2. Давам думата на госпожа Александрова. Заповядайте за изказване. Благодаря, уважаеми господин Председател! Молбата ми е да докладвате параграф по параграф, въпреки че има параграфи, които са подкрепени от Комисията, и няма предложения, но нека да е да е така Докладът, както е написан. Защото имаме изказвания почти по всеки параграф и молбата ми е да бъде систематично правилно, защото сега докладвахте три параграфа, аз не мога да се изкажа и по трите едновременно. Искам по всеки един поотделно. Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Изказването ми е по заглавието, наименованието на Законопроекта. По искане на представители на Съвета на Европа през вчерашния ден се проведе онлайн среща на Изпълнителния борд на Постоянната конференция на прокурорите, работещи срещу организираната престъпност, корупцията и тероризма. На нея се обсъди предстоящото закриване на специализираните структури на съдебната власт в Република България. Всички участници в срещата изразиха отрицателно становище за закриването на структурите, призвани да се борят с организираната престъпност, тероризма и корупцията. Чуждестранните представители изразиха опасения за накърняване на независимостта на магистратите, върховенството на правото и създаване на затруднения в работата по международноправно сътрудничество по наказателни дела. Взе се решение за провеждане на извънредна и незабавна среща на 28 април 2022 г. на Изпълнителния борд на Постоянната конференция, който да излезе с декларация в защита на специализираните структури на съдебната власт в Република България. Създаването на Постоянната конференция, уважаеми народни представители, на прокурорите, работещи срещу организираната престъпност, корупцията и тероризма, се основава на разпоредби от Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, подписана в Палермо, Италия, през 2000 г. Дейността ѝ се подкрепя от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Убедена съм, че подобна оценка на законодателната инициатива на мнозинството в Четиридесет и седмото народно събрание биха дали и редица още международни институции и организации, които имат отношение към борбата с организираната престъпност. Всички Вие, скъпи управляващи, сте наясно с това. Крайно време е преди този законопроект да бъде подложен на гласуване на второ четене, да кажете на българските граждани чии интереси защитавате – дали тези на държавата, или на олигарсите, които са с повдигнати тежки обвинения. Тези същите, които ги изкарахте борци за правосъдие. Тези същите, които не крият подкрепата си към всички Вас. Тези, които ще са най-доволни от закриването на специализираните структури в България. Сигурна съм обаче в едно, че обществото ще Ви потърси сметка за това законодателно предложение, което е срамният епилог на проваленото Ви управление. След като докарахте всички сектори до разруха и колапс, днес официално ще сложите имената си в подкрепа на един от най-вредните законопроекти за държавата, които ще бъдат гласувани в тази пленарна зала. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Александрова, взимам реплика в ограниченото време, което ѝ се полага по наименованието на Закона, защото както в Правна комисия, така и сега, Вие като че ли не можете да разберете, или не искате да разберете това, което правим днес на второ четене. Решението за закриване на Специализираната прокуратура и съд е вече взето. То е взето три пъти. Защо е взето ще кажа за последен път, макар че не очаквам това да промени Вашето становище и съм сигурен, че по следващите параграфи, по които се заканихте да се изказвате, също няма да влезете в детайлите на това, което трябва да направим днес, а именно уреждане на последствията основно от това вече взето решение. Моля, обяснете на международните наблюдатели, които цитирате, и на тези конференции, за които цитирате, какво е специализираното правосъдие в българския му вариант. Как то беше създадено 2011 г. именно за да хвърли прах в очите на същите европейски наблюдатели. Как през 2017 г. властта някак си започва да прехвърля все повече и повече компетенции към него, които нямат нищо общо с организираната престъпност. Как след 2017 г. към него отидоха още дела – тези на европейските средства. Как изведнъж се оказа, че има съд, който мнозинството харесва повече от другите. Обяснете също на международните наблюдатели как между 2017 г. и особено след 2019 г. започна да обикаля един черен микробус из София и страната с надпис „Специализирана прокуратура“ и да прибира хора, в това число действащи министри, но не защото са осъдени, а защото имат мерки за неотклонение, които друг съд не би приел. Обяснете им на прокурорите, които се борят срещу тероризма и организираната престъпност, че закриването на специализираните съдилища не означава, че в България повече никой няма да се бори с този феномен, но надявам се, че означава, че най-накрая някой ще започне да се бори, особено в частта корупция. Обяснете им, моля Ви, че в България има правосъдие и правораздаване от доста време, а Специализираният съд работи от 12 години и че този епилог, за който говорите, наистина трябва да се случи, за да започне нещо, което не познаваме в последните 15 години, а именно качествена

Благодаря Ви, господин Председател! Уважаема госпожо Александрова, изказванията по заглавието – удобен инструмент, за повтаряне на доводите от първо гласуване. На практика си изказваме това, което преди две седмици изговорихме оттук. Също така имахме възможност в многочасови заседания в Правната комисия да кажем същото. Така че нека не превръщаме изказванията по заглавието в едно дублиране на дебата от първо гласуване. Може би две неща са особено важни по заглавието – съдбата на съдиите в Специализирания наказателен и Специализирания апелативен наказателен съд и съдбата на делата. Всъщност зад всички тези дебати, които ще чуем днес в тази зала, се крият само тези два въпроса. Ние сме особено загрижени и за двата. Какво ще стане с делата? Както неведнъж заявихме, нашата задача е нито едно от тези производства да не бъде прекратено или да не започне от своето начало. Това е основна задача, предполагам, за всички от управляващата коалиция, в това съм сигурен, дълбоко се надявам и от опозицията. По отношение на съдбата на съдиите. Нито веднъж не сме изказвали становище – нито тук, нито в Правната комисия, за това, че искаме по някакъв начин да гоним, за разселваме съдии. Сега предполагам ще ги чуем от Вас или от Вашите колеги тези доводи. Никога не е била това целта и Законопроектът, който ще разглеждаме в момента, съвсем не цели този резултат. Така че предлагам – нека се ограничим в нашето говорене, особено по заглавието, за това какво се цели в този закон, как международни организации ще ни наблюдават, санкционират. Правосъдието в Българя по отношение на борбата с организираната престъпност няма да изчезне, също така и по отношение на борбата с корупцията, не че специализираното правосъдие блестеше в борбата с корупцията по някакъв начин – взимам повод да го кажа. Дори представителите на прокуратурата признаха, че това е основният дефицит. Така че нека се ограничим в тези изказвания. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Александрова! Може би сте пропуснали да обясните на тази група прокурори от Конференцията, която за първи път чувам, между другото, простете моето невежество – не е един от органите на Съвета на Европа, като Венецианската комисия, като Консултативния съвет на европейските съдии, като Консултативния съвет на европейските прокурори, не е такъв орган на Съвета на Европа. Но след като сте мобилизирали такава силна международна подкрепа в защита на Специализираната прокуратура, нека сме коректни. Може би трябва да споделите с тази авторитетна международна общност на прокурорите, че част от прокурорите в Специализираната прокуратура са тези, които искаха специални разузнавателни средства спрямо протестиращите граждани в 2020 г. Тези специални разузнавателни средства бяха разрешени от Специализирания наказателен съд. Може би е добре да запознаете с този челен опит на българската Специализирана прокуратура в борбата с тежката организирана престъпност по българските площади, протестиращи срещу Вашето управление, тези авторитетни прокурори и вероятно тогава тяхната пламенна защита на Специализираната прокуратура

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Благодаря Ви, уважаеми колеги, за репликите. Ще започна отзад-напред – от уважаемия господин Славов. не ние сме мобилизирали нечии структури. Не ние! Хората ни наблюдават и виждат какво се случва. В крайна сметка ние сме в Европейския съюз, член сме на Европейския съюз, виждате че не ние. За мен Вие говорите празни приказки по отношение на подсушвания и така нататък. Това се доказа в Комисията чрез Доклад. Това са Вашите празни приказки, които се опитвате да насаждате и през министър Рашков, и през Вашите твърдения. Абсолютно нищо не се доказа – нито в съд, нито в Доклада, с който Комисията излезе. Към господин Михайлов. Уважаеми господин Михайлов, съгласно Правилника имаме право да се изказваме, съгласно регламента – по пет минути на всеки параграф, всеки един народен представител в тази зала. Не смятам, че с нещо съм нарушила още със самото започване на дебата. Дали това е дебат по отношение на първо четене, или на второ – не решавате Вие, нито някой друг. Хората ни наблюдават, гледат ни. Дебатът е важен! Закривате

Да, важните проблеми не уредихте – нито уредихте статута на съдиите и прокурорите за преназначаване по начин, който трябва да е както останалите, нито го направихте, нито виждам в Доклада да сте го направили. По отношение на господин Зарков. Повтарям се – да, начинът, именно начинът, по който го правите, е проблемът, господин Зарков. И много скоро смятам, че ще се наложи Вие да обяснявате на Вашите избиратели, а не ние да обясняваме на някого чии олигархични кръгове Вие подкрепяте в момента. Защото тези дела, уважаеми господа, ние ще ги проследим.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

относно законосъобразността на подслушванията по време на протестите. Каза се, че това не било вярно и било изяснено в работата на Комисията в предходното Народно събрание. Искам да посоча, че това не е коректно. Има поне пет решения на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства, поне пет решения, които установяват незаконосъобразно искане на подслушване и незаконосъобразно разрешаване на подслушване в тези случаи. Аз ще Ви ги предоставя, госпожи и господа народни представители, за да се спре с тези неверни спекулации. Благодаря, госпожо Министър. За изказване – Димитър Гочев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Министър! Това, което искам да кажа, е, чухме вече по дискусията за заглавието основната манипулация, за която се говори в целия дебат. Манипулацията, която чухме в две комисии, при първото обсъждане на първо четене, че в България няма съдии извън специализираните съдии, няма прокурори извън специализираните прокурори – това не е вярно! В България има солидни специалисти извън тези съдилища, които ние вярваме, че ще свършат работа. Не можем да говорим за фаворизиране на организираната престъпност, защото няма да съдържа точно тази институция, а съответното дело, което е свързано с организираната престъпност. Това исках да кажа – не е вярно, че делата, свързани с организираната престъпност, ще бъдат по някакъв начин шиканирани. Това показва много ниско мнение и много ниска оценка за българската съдебна система и за тези професионалисти. Хората, които работят в Специализираната прокуратура и в Специализирания съд, ще останат на работа, ще продължат да бъдат магистрати и тяхната специализация ще продължи да бъде използвана. Те ще могат да участват в борбата с организираната престъпност така, както са го правили досега. Няма лустрация, няма разселване и това са неща, които са опорни точки, които за радост не са верни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Гочев. Реплика от Анна Александрова.

Уважаеми господин Гочев, не съм съгласна с Вас и ще кажа защо. Защото имате политическата воля да направите промяната – добре. Казах Ви го и в Комисията, отново в залата Ви го повтарям – имате, направете го както трябва. Двата основни проблема не решавате. Да, тези дела ще потънат и Вие много добре го знаете, чухте го от съдиите, от прокурорите, от хората, които работят. Никой не е споменавал, че тези хора са по-добри по-добри или по-лоши съдии или прокурори, в никакъв случай. Но е много важно – нещо, което колегата Захариева каза, че тези хора за тези 10 години натрупаха огромен опит и са много добри в тази си специалност, и е хубаво да се възползваме от знанията и опита, който имат в тази посока. На следващо място да, Вие основните проблеми не решавате. Пак Ви казах, и в Комисията го повторих – защо с два различни аршина преназначавате съдиите. Направете го съгласно Закона – да е регламентирано за всички и да не е противоконституционно, за да нямате нямате проблеми след това. Това е! Нищо повече от това не съм казала. Имате политическата воля, имате мнозинството – хубаво, приемете го, но го направете както трябва, направете го професионално. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Александрова. Заповядайте, госпожо Каназирева.

с така наречената съдебна реформа. Нека да бъдем честни – целта са само делата там, които са с материален интерес, 3 млрд. лв. с тази правна уредба Вие всъщност ги хвърляте в небитието. Престанете с тази пропаганда и внушения в хората, че правите нещо добро за съдебната система. Резултатите ще ги отчетем в съвсем скоро време. Благодаря, госпожо Каназирева. Има ли трета реплика към Димитър Гочев? Няма. Дуплика – господин Гочев. Заповядайте.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, по точките, които повдигнахте относно това, което се каза, че делата ще потънат. Това дали ще потънат делата, зависи от хората, които ще работят по тези дела, по окомплектуването на преписките, когато става дума за досъдебни производства и съответно изпращането им по компетентност, преместването на архивите и продължаването на делата, когато са в съдебна фаза. Тук изцяло разчитаме на самоорганизацията на съдебната система, която мислим, че може да се справи със задачите, които са поставени, и сроковете, които даваме, са напълно достатъчни, за да може да се справи. По въпроса за противоречието за противоречието с Конституцията на част от разпоредбите. Според нас такава противоконституционност няма и дори може би има проблем с това да се предполага какво би било решението евентуално на Конституционния съд, но сме сигурни, че няма противоконституционност така, както са разписани разпоредбите. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Гочев. За изказване – Мирослав Иванов. Заповядайте, господин Иванов. Благодаря, господин Председател. Госпожо Министър, госпожо Действително от ден едно слушаме – спекулациите, че видиш ли, ще потънат дела – дела срещу определени кръгове, срещу определени хора, и тези спекулации основно се заявяват от опозицията.

аз в унисон с изказванията на останалите колеги ще си позволя малко да изляза от рамките на позволеното. Правя това изказване, за да призова колегите от опозицията, които твърдят така убедено, че действително ще потънат някакви дела срещу определени кръгове. Колеги, заповядайте в реплики да посочите кои са тези дела, за да можем всички заедно да проследим дали действително са потънали. И кои са тези дела от обществен интерес, свързани с организираната престъпност, които ще се забавят и които Вие твърдите, че ние искаме да потънат и да нямат своето развитие? Заповядайте на трибуната, посочете лицата, посочете делата и нека всички заедно, и цялата общественост да проследим развоя по тези дела. Защото, както каза и колегата Гочев, продължаването на тези дела зависи изцяло дела и преписки, от прокурорите и съдите, на които са разпределени, от тяхната добросъвестност и от това дали те ще поставят личния си интерес над обществения. Така че не вменявайте някаква вина там, където я няма, не правете спекулации там, където няма доза истина, и не прехвърляйте вината, че евентуално липсата на професионализъм на дадени колеги ще е плод на нашите действия тук в законодателния орган. Отново призовавам – излезте, посочете конкретни дела, посочете конкретни лица, за да можем всички заедно да ги проследим, отново казвам. Благодаря Ви за вниманието.

(ГЕРБ-СДС): Уважаеми колега Иванов, няма да Ви посочвам дела, ще го направя в процеса на работата днес по време на заседанието – ще Ви запозная с делата. Обещавам Ви, защото Вие явно не познавате в Специализирания съд какви дела се гледат. Ще Ви кажа само – жалко, че все пак Вие сте колега юрист и знаете, че когато статутът на магистратите не е уреден, то влече след себе си, рефлектира върху хода на делата. Това няма кой да го отрече. Въвеждайки квотен принцип на принудително заселване на магистратите, много ясно, че ще доведе до обжалване на същите – на актовете за преназначаване, оттам ще се наруши и принципът на неизменно съдебния състав и това ще рефлектира върху делата. Спрете с тези манипулации! Славов. Заповядайте, госпожо Александрова. Уважаеми господин Иванов, предизвикахте ме, не исках да Ви правя реплика, честно казано, не се заяждам, наистина, но Вие ме предизвикахте. В заседанието на Правната комисия онзиден имаше адвокати – няма да им споменават имената, чиито дела са именно срещу такива хора, уважаеми господин Заместник-председател на Народното събрание. Именно срещу такива хора от олигархичните кръгове. Адвокати, които защитаваха и говореха от името на Министерството на правосъдието. Разбирате ли за какво става дума? Тези хора са взели пари от едната страна да защитават едни интереси, а от другата страна

начинът, по който го правите – и колегата Каназирева Ви обясни – начинът, по който го структурирате, не е правилен. Оттам ще дойдат проблемите, а не че някой знае конкретни или неконкретни дела. Обясних Ви го 100 пъти. Недейте обаче да говорите. Чист лобизъм! Адвокатите, които бяха, говореха повече от Министерството на правосъдието, с цялото ми уважение към всички. Заповядайте, госпожо Министър. Колеги, само призовавам да не хвърляме какъвто ѝ да е род обвинения към никого извън залата. Заповядайте, госпожо Министър. …с изключение на един час. Считам, че предоставянето на възможност на заинтересованите страни да изразят своето становище, или на засегнатите, свободно, спокойно в обема, в който преценят, е въпрос на добро поведение, на добро възпитание и култура на политическия дебат. И благодаря на господин Матеев, че го осигури. Министерството на правосъдието ясно е изразило своето становище в Законопроекта и в мотивите. В дебата трябва да се чуят всички. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. Третата реплика е от Крум Зарков.

народни представители, уважаема госпожо Министър! Уважаеми господин Иванов, тъй като към Вас бяха отправени няколко реплики, че не разбирате какво Ви се казва, се казва, искам да отправя реплика към Вас с молба в дупликата си да обясните някои понятия. Например, когато Ви обвиняват, че защитавате оригарси, моля да обясните, че олигарх означава някой, който се е обогатил, защото е близък с властта. Ако към някого е повдигнато обвинение в периода между 2009 – 2012 г., защото е олигарх, с коя власт е бил близък, за да се облагодетелства? Първо уточнение. Второто уточнение, когато се говори за потъване на дела, когато се говори за черни дупки, в които ще потънат и къде ли не ще отидат и как ще се забатачат, моля да уточните, че в Апелативния специализиран съд и в първоинстанционния такъв работят 33 магистрати и че тези дела ще отидат и ще бъдат разпределени по цялата съдебна система. Това значи, че наричат тези хора черна дупка или потъване – българската съдебна система в нейната цялост. Слагането на синоним между специализираното правосъдие и правосъдието като цяло е голяма грешка. То е фактически невярно, теоретически неточно и доста подвеждащо. Всъщност това е доказателството какво са имали предвид, когато са го създавали. Не специализирана, а паралелна съдебна система, която е конституционно недопустима. По отношение на адвокатите, които не са харесали в залата и в Правната комисия това, което говорят – това бяха представителите на Висшия адвокатски съвет, между другото, тоест институционално представени.

много ясно заявиха, вследствие на Вашите атаки, че повечето от делата там са за данъчни измами. Не за тероризъм. Не за е изтекло.) Още нещо – използвам случая, че министърът на правосъдието е тук, за да я приканя, когато прецени, да припомни, че само няколко процента от делата са по същество.

На заседанието на Комисията действително присъстваха колеги адвокати, но те заявиха изрично, че нямат конфликт на интереси, след като бяха попитани от страна на опозицията.

един от тези колеги ясно и категорично заяви, че се явява в качеството си на заместник-председател на

Нека бъдем обективни. Ами, който се съмнява в това, което казвам, има стенографски протокол, има видеозапис – може да се увери лично. За статута на съдиите и прокурорите. Той е пределно ясен. Съдиите ще си останат съдии, прокурорите ще си останат прокурори. Не на последно място е предвидено и предварително изпълнение, за да могат делата да не се бавят, докато текат потенциални оспорвания, така че тук няма абсолютно никакъв проблем. И от Министерството на правосъдието, и в Комисията колеги от управляващото мнозинство неведнъж обясниха този процес, че забавяния няма да има. И ако има, то ще бъдат, както се каза каза от колега от опозицията – няма да цитирам име – защото щяло да има отводи. Беше казано, че „естествено, че съдиите ще си направят отводи“. Цитирам отново. Кое е естествено, колеги? Кое е естествено? (Ръкопляскания Как някой се сеща шест месеца или шест години по късно, че има някаква несъвместимост и ще си направи отвод? Ето това е поредната спекулация. Нито делата ще се забавят, нито ще има нововъзникнали случайни основания за отвод. И аз пак питам: кои са тези дела на олигархични кръгове, които ние пазим? Продължавам да не получавам отговор. Не получих отговор на заседание на Комисията на първо четене, на заседание на Комисията на второ четене, не получавам отговор и сега кои са. Кажете, като толкова знаете, че това ще се случи и е факт.

място. Господин Председател, моля Ви да налагате санкции, забележки, да въвеждате ред в залата, защото оттук насетне очевидно те ще продължат с това поведение, което е сякаш им закриват личната фирма

Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене. Понеже говорим за култура на политическия дебат, също така работата на ръководството е да спазва за реда в пленарната зала и да бъде равноотдалечено от всички, моля да призовете заместник-председателя Иванов, след като прави политически изказвания, да си сяда обратно при парламентарната група, както е била практиката десетки години в тази зала. Благодаря Ви.

По конкретните текстове, ще достигнем и до тях в рамките на дебата, няма смисъл после да преповтаряме аргументите. Нека да се фокусираме върху това, което обсъждаме. Искрен Митев

Изумителна е емоцията и страстта, с която опозицията защитава позицията, че не трябва да закрием една бухалка на мафията. Моля Ви се, когато има изказвания от място в залата, от викащи хора, напомнете им

Благодаря, господин Председател. Процедурата ми е към Вас. Благодаря Ви, че правите забележка на колегите, които се изказват от място, но също така бих Ви помолил да чувате какви са нещата, които се казват от място. Намирам за изключително неприемливо от място в залата в българското Народно събрание да се крещят обиди към български министър. Това е процедурата ми. Благодаря Ви, господин Председател. Гочев. Признавам си, че не съм я чул тази обида, но задължително не трябва да има такива обиди нито към министри, нито към колеги народни представители. Заповядайте, госпожо Каназирева. от страна и на БСП, в случая използваната дума, че едва ли не има и истерия отсреща, или пък други квалификации, че едва ли не някой защитава фирмата си.

гласуваха да ги отменят, сега ще ги връщат. Същата работа ще стане и сега – закриват, утре ще искат да откриват. Вижте, колеги, през целия дебат съм се опитвала да спазвам експертния тон и по никакъв начин да не прекрачвам каквато и да е граница. Затова, господин Председател, много Ви моля да не допускате подобни изрази, фрази, квалификации на колеги. Ние защитаваме своите тези, това са обществени отношения и много сериозна, с тежки последици за цялата страна, аз няма да я нарека съдебна реформа, която днес гледаме, която ще се отрази на всички нас и като държава, и като общество. Затова Ви моля наистина да спазваме добрия тон повече експертно да се изказваме, а не толкова политически, защото, колеги, Вашите аргументи са само политически – нито в Правната комисия, нито тук, Вие нямате нито едно

Няма процедура, добре. За изказване – Атанас Славов, и след това Петър Петров. Дебатът на второ четене започна като дебат на първо четене. Явно колегите от ГЕРБ толкова се опитват да защитят специализираното правосъдие, че не са чели мотивите на Законопроекта, пропуснали са три четвърти от дискусията на първо четене и отново, и отново повтарят техните тези. Тези, колеги, не са реални, не са истински, защото нямат нищо общо със Законопроекта. Трябва да припомним явно защо искаме този съд, създаден като инквизиционен орган, заедно с прокуратурата да бъдат закрити. Искаме, защото това беше политически трибунал, в който неудобните на властта – политици, някои от тях минаха към същата тази власт по-късно, неудобните на властта бизнесмени, трябваше да бъдат там инквизирани. Със спецправосъдието в кавички беше възстановено инквизиционното начало в българското правосъдие. Именно затова тези органи трябва да бъдат закрити. Именно връщането към общата система на съдилищата с присъщия ѝ разум, справедливост, процесуална точност ще брани нашите права. И аз съм убеден, колеги, че всички в тази зала и българските граждани ще дишаме по-свободно след днешния ден, защото независимо дали някой управляващ, или опозиция не трябва да бъде подлаган на инквизиция и това е нашият ангажимент, който сме поели, независимо от статуса, независимо от политическата принадлежност. Много неща се казаха за специализираното правосъдие, но нека припомним, че значителна част от делата, които се водят там, са: на първо място, разрешения за специални разузнавателни средства, на второ място, мерки за процесуална принуда. И забележете, колеги, процесуалната принуда, упражнявана в рамките на спецправосъдието, е много по-интензивна от процесуалната принуда, упражнявана в общите съдилища. Да, имаше потъване, но не на дела, имаше потъване на хора хора, които с месеци седяха в арестите, и седят в арестите без обвинения, хора, които са инквизирани просто защото не са били удобни в единия момент на властта. Това не са, вероятно, най-чистите хора. Не са, вероятно, образцови граждани. Но правосъдието е за това да не допуска човек, който не е нарушил конкретен закон, да бъде инквизиран и затова тези органи трябва най-накрая да бъдат закрити. И вярвам днес, че ще изпълним и гражданския си, и политическия си дълг, когато вземем именно решението за закриването на специализираното правосъдие. Аз вярвам в качествата, в професионализма и в независимостта на българските съдии от общите съдилища. Аз вярвам, че те ще успеят да се справят с проблемите и на организираната престъпност, и на друга тежка престъпност, без да са необходими специалните мерки – инквизиционните процедури, на които хора бяха подлагани в спецправосъдието. И това не е защита на някакви олигарси, на някакви бизнесмени – не, това е защита на правата на всички нас. Това е ангажиментът, който сме поели – спазване на презумпция за невиновност,

Не виждам. Петър Петров за изказване. Заповядайте, господин Петров. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! На първо място, понеже се споменаха преди малко адвокати и конфликт на интереси, на основание чл. 144 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание декларирам частен интерес, тъй като днес в 14,00 ч. имам заседание в Специализирания съд, и то не че имам някакъв частен интерес, а считам, че може би в тази зала явно съм най-компетентен по темата за правораздаването в Специализирания наказателен съд. Достатъчно мнения се чуха по същество от първо четене и от двете страни на залата. Ако може да върна дебата на заглавието, параграфи 1 и 2. Правя изказване във връзка с направените предложения за промени, съгласно които се засягат изборните членове на Висшия съдебен съвет и касателно техния стаж, който не се зачита на основание чл. 164 и чл. 225. С тази предложена промяна аз не мога да се съглася, тъй като, първо, да Ви кажа, че за разлика от другите власти, например в изпълнителната, даже и в прокуратурата, където има една пирамидална йерархична структура, в съдебната система касателно съдиите имаме всички съдии – над тях един орган, който се нарича Висш съдебен съвет, който се занимава с това да ги назначава, да ги освобождава, да ги наказва и общо взето да регулира тяхната дейност. Наименованието Висш съдебен съвет означава, че този орган все пак, най-малкото, е престижен орган. За негови членове, изборни такива, живот и здраве, дано този парламент доживее да го видим това нещо, се избират

забележете, не с гинекология, не със земеделие, а се е занимавал с основополагащи проблеми на съдебната власт и на съдиите и с тези промени, които се предлагат тук – ал. 3 да се отмени,

И аз питам: как ще мотивирате тези юристи с високи нравствени качества, включително и съдии, да станат членове на Висшия съдебен съвет и да желаят да се занимават с проблемите на съдебната власт, ако стажът по време на техния мандат Вие не го признавате като юридически. Пак повтарям, докато са членове на Висшия съдебен съвет, те не се занимават нито с гинекология, нито със земеделие. Те се занимават с правни проблеми, колега Димитров, занимават се с проблемите на съдебната власт. Ако стажът, който заемате по аналогия Вие като народни представители, не се зачита по специалните Ви закони, добре ли е? Нали се занимавате и се занимаваме с едни много отговорни задачи и дейности тук?! Тогава защо не признаваме стажа на членовете на Друг е въпросът какво общо има това със специализираното правораздаване и със закриването на Спецсъда и Спецпрокуратурата. Това е другият проблем. Да, къде е пряката връзка между двете? Може би Висшият съдебен съвет контролира Спецсъда и Спецпрокуратурата ли и апелативните такива? Ако е така, кажете. Защо ги санкционираме членовете на Висшия съдебен съвет, като не им признаваме стажа? С едната промяна добре. Казваме им: когато приключи мандатът, се връщат на длъжността, заеманата преди избора длъжност на съдия, прокурор и следовател. Дотук добре, но защо не им зачитаме стажа по време на този мандат? Затова ще Ви помоля наистина да помислите и да не приемате така предложените промени, касаещи заличаването на изречение второ на ал. 1 в чл. 28 и по § 2 да не приемаме приемаме поправката, която отменя ал. 3, защото нека да излезе някой и да ни каже какви са мотивите за това нещо. Имам и едно техническо предложение, господин Председател, като процедурно. Нека все пак да изчитаме, когато

Благодаря Ви, господин Петров. Има ли реплики към Петър Петров? Не виждам. Други изказвания?

Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване наименованието на Законопроекта, § 1, който е в редакция на Комисията по конституционни и правни въпроси, и § 2, който е в редакция по вносител.

постъпило предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители – § 3 да се отхвърли. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за §

Екатерина Захариева – заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Няма как дебатът, тъй като голяма част от параграфите в този законопроект са свързани точно с текстовете, в които се споменават

и дали правосъдието и борбата срещу организираната престъпност и корупцията ще станат по-добри, по-бързи, по-ефективни и по-справедливи със закриването на тези специализирани съдилища и прокуратури? Трябва да Ви кажа, колеги, че колкото и часа да продължаваха дебатите на първо четене в пленарната зала и в Правната комисия, аз така и не намирам отговор на този въпрос. Всъщност Вие нито веднъж не отговорихте и на нас, които сме против, и на българските граждани как това ще се случи със закриването на тези органи. В нашите предложения между първо и второ четене, с цел да Ви помогнем по твърденията, че били бухалки, инквизиция, Ви предложихме престъпленията, които са свързани с организираната престъпност, да останат в тези органи, а борбата с корупцията да се върне в Софийския градски съд. Изобщо никакви аргументи в посока защо това е неприемливо не чухме от Вас – никакви, нито един! По отношение на организираната престъпност не мога да разбера какво твърдите. И в Правната комисия, и тук в залата, дори и преди малко господин Славов каза, че тези органи били инквизиция. В същото време в Правната комисия многократно чух твърдения, че те не били успешни, защото, видите ли, голяма част от присъдите, които постановявали, били до три години. Е, сега инквизиция ли са, или не са достатъчно рестриктивни и не постановяват достатъчно тежки присъди срещу хората, които са подложени на тази инквизиция? И, колеги, не е вярно, че специализираните съд и прокуратура нямат успехи, особено по отношение на организираната престъпност. Да, като всяко нещо, което се създава, в началото отне време да се конструира, да бъдат назначени съдиите и прокурорите, да се организират конкурсите, да се специализират и да започне да работи и да дава резултат. Резултатът беше потвърден и от нашите партньори, които наблюдават България по Механизма за сътрудничество и оценка. Точно заради добрата работа по отношение на организираната престъпност

Аз чух твърдения от управляващата коалиция, че не било нужно създаването на тези структури, защото в България нямало организирана престъпност, когато били създадени. Извинявайте, колеги, ама това твърдение беше беше абсурдно. Ако нямаше, тогава защо щяха да ни наблюдават? За съжаление, имаше! И за радост бяха постигнати добри резултати през последните 10 – 12 години в борбата, разкриването и осъждането на престъпниците, които я извършваха. Дали има какво да се желае? В работата винаги има – и на Народното събрание има, и на комисиите има, и на Министерския съвет има. Дали трябва обаче тези органи, които бяха създадени след дълъг дебат, да се закриват без оценка и анализ на тяхната работа, аз съм убедена, че не трябва. И както и колегите преди мен казаха, за съжаление, колеги, много скоро ще видите резултатите от това прибързано закриване без тази оценка. И не, колеги, не уреждате нито статута на съдиите и прокурорите добре, да не говоря за това как ще продължат висящите дела. Бяха направени според мен скандални предложения между първо и второ четене, очевидно лобистки, които влошават текста, който беше предложен от Министерския съвет. И за съжаление, те бяха приети от всички Вас и Вие ще носите отговорност! Ще говорим по-конкретно, когато стигнем до тези параграфи, в Преходните и заключителните разпоредби. Да, ще говорим по всеки параграф, защото съм убедена, че по отношение на организираната престъпност правосъдието няма да стане по-добро, когато се върне в окръжните съдилища.

Благодаря Ви, господин Председател. Не мога да се съглася с изказването на преждеговорившия, защото Спецсъдът бил закрит без анализ. Напротив, направен е подробен анализ и в миналите народни събрания нашата парламентарна група задейства съответните процедури, направи съответните изслушвания, над четири часа и половина продължи изслушването. Бяха входирани доклади, анализирахме ги. На база тези анализи ние поискахме една конкретна оставка. Предложихме конкретни промени. Затвърдихме нашата позиция, че трябва да бъде закрит Спецсъдът. И точно на база резултатите ние видяхме, че големите успехи са срещу битова престъпност – не, че не е важна, но това се отчиташе предимно в комисиите, и направихме извода, че срещу организираната престъпност няма ефективни присъди. И тук анализът е съвсем конкретен и точен. Не е вярно твърдението, че има някакъв успех. България е под мониторинг, България продължава да е една от най-наблюдаваните държави, именно защото резултати липсват. Също не мога да се съглася с тезата, че има противоречие, че хем твърдим, че Специализираният съд няма успехи, хем, че е репресивен орган. Да, той е репресивен орган и механизмът е много ясен. Целта е един човек да се вкара в този съд,

той може да седи, а такива примери има десетки, да не кажа стотици в Спецсъда – без съд и присъда месеци наред държан вътре. Този човек е публично публично овъргалян в личната си кореспонденция. Доказателства се вадеха, и то селективно – отделни пасажи, отделни фрази, отделни скрийншотове от разговори,

казвате, че Специализираният съд и прокуратура имали успехи. Да, имат успехи, така е. Между юли 2020 г. и декември 2020 г. са подслушвани хиляди български граждани след искане от Спецпрокуратурата и с разрешение на Спецсъда. Аз съм един от тях. Над 15 документа в документите на Бърд.бг излизат с моето име, и не само с моето – и на други хора, които са участвали по време на летните протести. Това е един огромен успех на Специализираната прокуратура, но срещу правата на българските граждани, защото всъщност тогава стотици български граждани са били разследвани за въоръжен преврат срещу Вашето управление. Аз разбирам защо браните сега Спецсъда и прокуратурата – ясно е за всички, които са следили тези процеси. Въпросът е: с какво лице ги браните? Защото всичкото, което е извършвано – за това се използва терминът „бухалка“, Вие казахте инквизиция. Да, подслушвани са стотици български граждани и протестиращи, но никой не е бил арестуван, защото въоръжен преврат никога не е имало. Имаме граждански права, които ни даваха възможност да протестираме, и хората протестираха срещу Вашето управление. Защото, ако имаше възможност някой да бъде прибран, щеше да бъде прибран и тогава щеше да има инквизиция, каквато Спецпрокуратурата и съдът могат да направят. Казахте да се видят резултатите. Няма как да видим резултатите, ако главният прокурор Гешев не си подаде оставката и всъщност не се пускат крадци и престъпници на 24-тия час от задържането им и само са седели 24 часа в ареста. Благодаря. господин Ананиев. Трета реплика има ли? Чакайте, госпожо Захариева, ей сега. Господин Иванов – за трета реплика. Благодаря, господин Председател. Госпожо Министър, госпожо Захариева, аз не съм напълно съгласен с това, което казахте, и ще се концентрирам конкретно върху изявлението, че специализираните органи имат добри резултати. Ами, ако си спомним заседанието от онзиден на Комисията, на което присъства господин Гешев, дори самият той, Вашият стожер на законността, заяви, цитирам: „Е, може би резултатите с корупцията не са достатъчно добри!“ Та за цялата общественост не е тайна, че резултати срещу и особено за корупцията по високите етажи на властта няма. Аз Ви призовах на първо четене да кажете кои са големите успехи на специализираните органи в борбата с корупцията. Кои са знаковите дела, които са приключили и са приключили с осъдителни присъди? (Реплики от и не само обществена тайна, ами ежегодно европейските институции ни посочват, че ние нямаме добри резултати в борбата с корупцията, а това е задължение на специализираното правосъдие.

Моля Ви, господин Председател, първо е процедурата ми по повод репликата на господин Ананиев – нарече крадци и престъпници, точно го цитирам, наши колеги, които бяха задържани за 24 часа в нарушение на българските закони. Моля Ви да реагирате и да прекъсвате народни представители, които обиждат.

Ще започна с господин Настимир Ананиев. Господин Ананиев, следете внимателно дебата. Аз цитирах господин Славов, който нарече тези органи инквизиция, а не аз съм ги нарекла. Когато вземате реплика, е хубаво да следите дебата – да бъдете в залата и да го следите. И да, там виждам противоречие, господин Ананиев. От една страна са инквизиция, от друга страна, нямат

стана смешно. Преди малко, явно пак не сте били в залата, министърът на правосъдието, между другото, взимайки отношение не по същество, репликира някои от нашите колеги – мисля, че беше госпожа Александрова, и каза, че Бюрото било установило пет случая неправилно поискани. Нали така? Пет. В същото време Вие продължавате да говорите за хиляди. Първо, казахте хиляди, после се поправихте и казахте стотици. Бюрото за контрол излезе с Доклад, който Вие, колеги, не приехте, защото не Ви хареса истината в него, който каза, мисля, че има установени два случая. Нали така беше? Два случая на незаконно подслушване, а Вие продължавате да лъжете българските граждани, че имало стотици, хиляди и не знам си колко случаи на незаконно подслушване, които са станали със съдействието на въпросите органи. Моля Ви, спрете. Като правите нещо, поне измислете някакви по-адекватни аргументи – органите в България, включително и министърът на правосъдието. Поне пет, за да цитирам правилно, но те не са стотици и хиляди! Поне пет е много далече от стотици и хиляди случаи на незаконно подсушване. В Доклада на Бюрото имаше два споменати, който, пак казвам, Вие не приехте, защото разбива на пух и прах лъжите, които говорехте месеци, да не кажа години на българските граждани. Само че вече не сте – много пъти Ви го казваме, в предизборна кампания, а вече управлявате и имате всички органи, и всички механизми за контрол. Къде са? Установете ги тези незаконни случаи, докажете ги. Вие управлявате, а не ние – ние сме опозиция. Престанете да лъжете и да заблуждавате! Престанете!

Госпожа Захариева забравя един човек, който се казва Илко Желязков, който е заместник-председател на това бюро, което Вие толкова цитирате, който прави компания на господин Пеевски в списъка „Магнитски“ и който всъщност е разглеждал всичките молби на хора, които са искали да проверят дали незаконно са подслушвани. Така че аз на това бюро и на неговите доклади не вярвам. Няма как да са подслушвани стотици хора за въоръжен преврат срещу Вашето правителство и това да е било законно?! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Господин Гаджев – за процедура, после и господин Ненков. ХРИСТО ГАДЖЕВ (ГЕРБ-СДС): Уважаеми господин Председател, аз ще се придържам изрично към процедурата. Няма да взимам отношение по дебата. Когато има изказване, има репликиращи. Съвсем нормално е в дупликата човек да се обърне към репликиращите те му правят реплика. Да давате лично обяснение на човек, който е правил реплика, на която му е отговорено в дуплика, и Вие му давате лично обяснение, то по тази логика сега трябва да дадете думата за лично обяснение на госпожа Захариева на процедурата на господин Ананиев, защото иначе се получава малко нелепо. По принцип лично обяснение, за засягане в дуплика на реплика, правена от господин Ананиев или от който и да е народен представител, да не визирам него конкретно, е малко неподходящо и не е по Правилника. Нали логиката на дупликиращия е да се обърне към репликиращите? Не е логично да давате подобни процедури. Затова дайте поне възможност на госпожа Захариева да отговори, тъй като реално дебатът вече си върви в тази посока. Господин Гаджев, Вие ме принуждавате… Сега искате пак да наруша Правилника, тъй като вече съм го нарушил. (Реплики.) Въпросът е, аз и друг път съм предупреждавал, че лично обяснение давам на каквото и да е било изказване от трибуната. В Правилника това не е уточнено, а когато човекът се почувства засегнат, прагът на търпимост на всеки народен представител е различен – някои се засягат от малко, други от много. Затова, когато се поиска, давам. Ако госпожа Захариева се е почувствала засегната, пак бих могъл да ѝ дам, но все пак лично обяснение на личното обяснение става вече малко прекалено. Предлагам да не се вкарваме в тези процедурни спорове. Обръщам се към народните представители – достатъчно труден е днешният дебат, повече да се концентрираме върху съдържанието и нека не използваме различни процедурни хватки, за да нарушаваме тона и дискусията.

Благодаря Ви, господин Председател. Госпожо Министър, господин Председател, процедура по начина на водене, и то с молба – да прекъсвате изказвания, които са извън разглежданите и обсъжданите параграфи, защото в противен случай колеги народни представители излизат извън обхвата на разглеждания законопроект, а това не е в полза нито за обсъждания законопроект, нито за работата в пленарната зала. Защо го казвам? Народен представител, коментирайки параграфите, които обсъждаме в момента, ни разказа и за списъка „Магнитски“. Ако това трябваше да го допуснете, а Вие го допуснахте, то дебатът трябва да продължи и по-нататък – за други, фигуриращи в списъка „Магнитски“, като например господин Божков, който който не само участваше дистанционно в протестите с думите: „Ще сложим фигурант за главен прокурор, като президента“, и други такива: „Тълпа се управлява добре“, и така нататък. Това са цитати, които излязоха в медийното пространство, а например и съдружникът на PR-а на „Продължаваме Промяната“, която госпожа също е в списъка „Магнитски“. Прекалено дълъг и различен ще бъде дебатът, господин Председател, ако споменем всички лица, участващи и посочени ...Държавния департамент в списъка „Магнитски“. Затова, аз Ви моля, във всеки случай на подобно отклоняване от обсъжданата тема да

закриването на специализираното правосъдие. Колеги, искам едно да е ясно, мисля че стана ясно още и на първо гласуване на този законопроект. Вие реформа не правите! Вие какво правите? Вие водите една война! До този момент от управляващото мнозинство – това, с което съм съгласен беше едно изречение на колегата Славов, който каза: „След днес някои хора ще дишат по-свободно.“ – цитирам. (Реплики.) Искам едно да знаете: дали ще има, или няма да има специализирано правосъдие, разбира се, е воля на Народното събрание, но нека да си припомним и нещо друго защо бяха създадени тези съдилища и прокуратура? Бяха ли доволни хората от правораздаването? Не, не бяха. Имаше ли високи успехи в борбата с корупцията, с организираната престъпност, заради което се създадоха тези специализирани съдилища и прокуратура? Не, нямаше. Точно поради тази причина България дълги години е под мониторинг – именно защото не може да се справи с някои от тези задачи. Но, колеги, това не означава, че когато закриеш едно нещо, ще стане по-добре. Вие на практика връщате това, което е било преди. Чувам тук – във Ваши изказвания и по медиите сутринта, как Вие се надявате да се случи по-добре. Ама само с надежди няма как да се случи. Трябва да Ви е ясно кое е лошото. Лошото е, че много от Вас няма да са в тази зала, когато всъщност това, което правите днес, ще даде ефект, и няма на кого да се потърси тази отговорност. (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Аз разбирам, че Вие сте поели някакъв ангажимент към някакви хора и си го изпълнявате – това правите,

война между институциите това няма как да се случи. Борбата с корупцията няма как да се случи в средата, в която се намираме в момента война между прокуратура, между изпълнителна власт, съдилища и всякакви органи, които имат пряко отношение към борбата и с организираната престъпност, и с корупцията.

Искам да Ви кажа нещо последно и приключвам. Ще дойде моментът, когато обществото ще се надигне и ще попита: къде са Ви резултатите? Има ли, няма ли специализирано правосъдие, в случая няма никакво значение – Вие в момента просто водите една война с една гилдия. Дали прокурорите и съдиите ще са в Специализиран съд или не, ние разполагаме с тези хора и трябва да ги уважаваме. Дали са съвършени? Не са. Дали парламентът е съвършен? Не, не е. Но тази междуинституционална война води до нулеви резултати и трябва да го запомните, и днес обществото трябва да го разбере. Много е тъжно, че елементаризирате дебата, защото това е истината – Вие реформа не правите. Ако трябваше да правите реформа, първо, трябваше да започнете от промени в Конституцията – такава беше заявката. Но доколкото разбирам, Комисията не се е събрала нито веднъж, за да си гласува поне някакви правила за работа – поне това. Оттам се започва – от голямата картина надолу, а не от долу нагоре, защото просто сте поели ангажимент към някакви хора, които, пак цитирам: „ще дишат

Благодаря, господин Председател. Господин Ненков, и Вие спазвате тона, който задават Вашите колеги, да говорите по-скоро като на първо четене. Нямаше нито едно конкретно изказване по текстовете и параграфите, които обсъждаме в момента, така че и моята реплика ще бъде в тази посока. Вие отново правите едни внушения, за които не се посочват абсолютно никакви факти.

Моля Ви, колеги! Госпожо Атанасова, госпожо Александрова, репликирате ме от място. Оставете ме да си довърша репликата. Аз никога не съм си позволявал да Ви прекъсвам по този начин. Така че, господин Ненков, моля Ви, посочете кои са тези лица, които ние обслужваме. Нека не се правят внушения за пореден път. Качеството на правораздаването не зависи от Народното събрание, не зависи от законодателните решения. Ние определяме рамката. Качеството на правораздаването зависи от магистратите – само и единствено от тях. Към днешна дата наказателното правораздаване до голяма степен зависи от господин Гешев, който Вие така ревностно пазите. И, да, няма добри резултати – то дори няма резултати, именно заради присъствието на господин Гешев. Госпожо Атанасова, ще Ви обясня какво имам предвид и Вие отлично го знаете. Да, за да се стигне до дело, по което да има правораздаване, нали първо трябва да има повдигнато обвинение, да има внесен обвинителен акт и това се контролира от главния прокурор?

Благодаря, господин Председател. Тъй като фраза, която произнесох в моето изказване, вече беше спекулативно използвана, отново ще повторя това, което казах – че всички български граждани, независимо дали са управляващи, опозиция, ще дишат по-свободно, когато няма инквизиция в лицето на специализираното правосъдие. Но ще Ви дам пример, колеги от ГЕРБ, и с член на Вашата парламентарна група, даже заместник-председател вече на ГЕРБ господин Даниел Митов, когото много уважавам, казвам го без ирония, наистина много уважавам, и сме работили заедно. Надявам се, ще продължим да работим заедно. Той беше обвинен по едно скалъпено обвинение за доставка на някакви самолетни билети. Обвинение на Специализираната прокуратура, което Специализираният съд, слава богу, каза, че е несъставомерно деяние. Значи, представете си за каква репресия става дума! Какво става с авторитета на един човек бивш министър, международна фигура, позната, на когото му повдигат несъставомерно обвинение само за да бъде репресиран, само защото отстоява евро-атлантическа позиция? Или друг един министър във Вашето второ правителство – господин Ненчев, за договорите за МИГ-ове с Полша, които беше подписал. Беше обвинен от Специализираната прокуратура, която дотогава още бранеше руските интереси, сега напоследък взе да забелязва руските шпиони. Какво се оказа? Господин Ненчев беше оправдан, защото няма съставомерност на деянието. За тези форми на репресия говорим и заради това специализираното правосъдие трябва да бъде закрито. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Славов. Господин Гочев – трета реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Ненков, слушаме горе долу еднакви тези от началото на дебатите по този въпрос и една от тезите, която сега Вие изказахте за пръв път днес, беше че ние водим едва ли не война срещу професионалистите в Специализирания наказателен съд и Специализираната наказателна прокуратура. Няма да се изморя да казвам, че това не е вярно и че ние не правим нещо, което по някакъв начин поставя тези професионалисти в по-лошо положение или в по-лоша ситуация. Война срещу професионалистите в българската съдебна система няма и ако има, тя никога не би се водила от нас.

(Шум и реплики.) И накрая за това, че сме били поели ангажимент към някого. Да, факт е, поехме ангажимент към 600 хиляди души, които гласуваха за нас, защото повярваха, че ние поехме реален ангажимент за закриване на специализираното правосъдие. Казахте, че ще има хора в България, които ще дишат по спокойно. Да, това ще бъдат нашите избиратели – българските граждани, които разчитат на нас да свършим това, което ще завършим днес. Благодаря.

Колеги, какви граждани? Чии дела са в Специализирания съд и прокуратура? На обикновените български граждани, така ли, колега? За някой, който е откраднал някоя кокошка или телевизор ли? Не, не са. Не, не са! И не визирам някого конкретно. Не визирам някого конкретно! Но там се гледат тежки дела, свързани и с корупция, и с организирана престъпност, и там не са „обикновените български граждани“. Неслучайно в последното проучване, което преди няколко седмици излезе, много малко хора се вълнуват от темата, в която Вие сте се фиксирали, а именно фигурата на господин Гешев. Не защитавам господин Гешев, не го и познавам. Но не това е важно. Аз Ви казах нещо друго. Тази война, защото е война, искате резултати уж. Но как ще има резултати, при положение че Вие едва ли не вменявате в прокуратурата цялата вина за това, че няма ефективна борба с корупцията или организираната престъпност. Ама кой събира, колега, доказателствата?

Няма да има никакво усещане в гражданите, че някой нещо прави по темата „корупция или организирана престъпност“. Ето това правите. Затова казах: Вие сте поели ангажимент, изпълнявате си го. Не сте виновни Вие в частност. Вие просто изпълнявате нечия чужда воля – ето това е тъжното. И изобщо не става въпрос за никаква реформа. Реформата се прави, когато съберете съд, прокуратура, следствие, изпълнителна власт, Министерството на вътрешните работи, служби, и да се направи така – дали Закон за съдебната власт, дали конституционни промени – че да бъде по-ефективно. Добре, закрийте специализираното правосъдие, но направете нещо така, че да бъде по-ефективно, без да ги има тези два органа. Ето това не правите. Това не правите! Изобщо хората, особено пък в тази ситуация – с тези цени, с тази инфлация, с всичките кризи, които са надвиснали над страната, мислите ли, че в момента ги вълнува тази тема толкова? Не, не ги вълнува. Не вярвам, че ги вълнува тази тема. Защото специализираното правосъдие, пак казвам, там делата не са на обикновените хо-ра. Вие много добре знаете чии дела, и заради това те наистина, съгласявам се пак, ще дишат КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Ненков. Само да кажа, че до момента са се записали Дани Каназирева, Александър Иванов и Анна Александрова

Уважаеми колеги, опитвах се да си водя хронология на всички несъстоятелни изказвания от управляващото мнозинство, на които станахме свидетели, защото явно че няма да има експертни изказвания. Всичко ще са кухи фрази и чисто политически доводи, като се почне от това, че даден съд бил политическа бухалка, а друг съд не е такъв.

да правиш реформа, означава да регулираш така дадени обществени отношения, че те да бъдат по-добре регулирани за обществото. Такова нещо в случая не се прави. Връща се една стара уредба и не се подобрява нищо нито в материалния, нито в процесуалния закон. От БСП няколко пъти изтъкнаха, че нямало никакъв ефект и този режим сега щял да бъде по-добър. Питам: като делата за корупция по високите етажи до 2018 г. бяха в Софийския градски съд, на който сега отново искате да ги върнете, какви бяха резултатите до 2018 г., че пак връщате този модел? Няколко пъти господин Иванов спомена: „Дайте резултати!“ Господин Иванов, ще Ви кажа, все пак поисках да ми дадат анализ, който Вие така и не предоставихте. От създаването на Специализирания съд общо повдигнатите обвинения или внесените обвинителни актове и присъди са 2637, осъдените са 2232 лица, а оправданите са 405. До 2011 г. за същия период са едва 829. Относно споменатите от Вас няколко пъти европейски институции, че как те критикували. Господин Иванов, трябва да почетете малко по-назад докладите и да видите как се развиват напред в годините. По времето на управлението на БСП 2007 г. – Докладът на Европейската комисия: „Като цяло напредъкът в съдебното третиране на случаите на корупция на високо равнище в България е недостатъчен.“ Доклад от 2008 г. – „Проблемите на България в борбата с корупцията и организираната престъпност възникват в резултат на недостатъци в съдебната система. Българският Наказателен кодекс е остарял и води до претоварване на съдебните органи. Ролите и отговорностите на полиция, специални служби, следствие и прокуратура не са достатъчно добре формулирани.“ Доклад на Европейската комисия от 2009 г. „Има напредък в еднакво прилагане на правото и в идентифицирани и последващи действия при забавяния на важни наказателни дела. В същото време тези успехи трябва да бъдат оценявани в контекста на всекидневната действителност в България, където продължават да се извършват убийства, свързани с организираната престъпност, а известни престъпници остават на свобода.“ Господа управляващи, Вие връщате именно този неефективен режим отпреди 2010 г. Разхвърляте организираната престъпност на регионално ниво – там, където, нека да бъдем честни, съществуват между лидерите или тарторите на тези групи установени трайни позиции в местния социум, а делата за делата за корупция по високите етажи на властта ги прехвърляте отново в Софийския градски съд – там, където те бяха до 2018 г. Нищо ново, нито една променена норма за по-бърз и по-справедлив процес. Нека да бъдем честни, целта на цялото това упражнение, защото все пак уважавам сред Вас хора професионалисти, които знаят и познават правната уредба, не може да ме убедите в тази наивност, която всъщност проявявате. Не уреждате правния статут на магистратите, защото, господа управляващи, целта на тази псевдореформа едни дела с материален интерес 3 млрд. лв. да започнат отначало, да няма реални присъди, да изтекат давностните срокове. Това е целта. Целта не е нещо по-добро да се случи в съдебната система

Истината е, че спецправосъдието е неефективно и това може да се докаже много лесно дори от Доклада от 2021 г. на Европейската комисия, който ясно заявява, че няма доверие в това, което се случва в момента в българската правосъдна система, че няма напредък по ключови дела и че има отявлена корупция. Друга статистика между 2010-а и 2015 г. 640 дела за организирана престъпност, 18% с осъдителна присъда, 30% споразумения и близо над 50% прекратени, двойно по-ниска натовареност на прокурорите на Специализираната прокуратура в сравнение със средните за страната и така нататък, и така нататък. Истинската причина за закриването е неефективност. Искам да взема отношение и по нещо друго, което по-рано се каза. Има война, но тази война не е към професионалистите. Тази война е за правова държава, това е война за справедливост, и ще направя два цитата. Може дори да са малко извадени от контекст, но ще ги направя. Спецсъдия каза скоро: „И да ни закриете, мафията ще ни приеме с радост.“ Някой каза от тази трибуна друго: „Не пипайте организираната престъпност, ще настане хаос!“ Има война, колеги, но Вие сте от другата страна на барикадата, а не от тази на българските граждани. Благодаря. (Ръкопляскания от

Благодаря, господин Председател. Трудно може да водим юридически дебат, когато тук няма юридически аргументи, те са само политически аргументи. За нас не е проблем на всяко изказване да Ви отговаряме също с политически аргументи, но губим времето на залата, губим времето на Народното събрание и в крайна сметка на българския народ, защото тези аргументи са ирелевантни към дебата. Все пак на Вашето политическо изказване аз ще Ви отговоря политически, защото вече мислим кои са тези дела. Кажете ги! Говорите от сутринта за някакви 3 милиарда и понеже не казвате на кого са тези 3 милиарда – кои са тези дела? Кажете ги кои са и какъв Ви е мотивът? Тоест някакви хора са в Спецсъда и Вие от тези 3 милиарда искате някакъв дял ли? Някакви пари ли искате от тези 3 милиарда? Или какво? Какъв е мотивът? Не мога да разбера, защото от сутринта слушаме за някакви милиарди?! (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Това е във Вашата глава, това е във Вашите тези. Къде е юридическият аргумент в тези 3 милиарда? Излезте и кажете на кого са и какво искате от тях?

Параграфи 3 и 4 говорят за комисии по атестиране и атестиране. Параграфи 5 и 6 – Инспектората. Аз не чух нито едно изказване по същество. Значи, когато говорим за заличаване… Да, само да кажа, че в 80% от Законопроекта пише: „заличават“ и „се отменя“. Да, всяка една реплика би могла да бъде по повод защо закриваме Специализирания съд. Това беше абсолютно и детайлно дебатирано в първото четене на Закона и както Вие казахте и апелирахте за експертно обсъждане на дебата, и както господин Ненков преди това каза, че че очевадно обществото не се вълнува от тази тема, дайте да коментираме нещата на второ четене, какъвто е редът. Така че в този ред на мисли, моля Ви се, параграфите, които обсъждаме в момента, нямат нищо общо с това, което казахте, което ще повторите, което ще повтаряме цял ден очевадно.

да бяхте си направили труда, който аз си направих. Поисках от Специализирания съд да ми дадат всички дела към момента с фактическа и правна сложност, които са висящи, да ми дадат запори, възбрани и всичко, което е наложено от съда, и с какъв материален интерес е към момента и тъй като Вие не сте си направили този труд, а разчитате на клишета и общи кухи фрази,

които явно на всички много са Ви интересни, ами да бяхте отишли до съда, никой нямаше да Ви откаже и щяхте да се запознаете с тях. И сега, господин Председател, имам право на всеки един параграф да се изказвам, не искам да се обединяват параграфите и тъй като управляващите, които трябваше да знаят абсолютно всичко, но се оказва, че не са подготвени – не съм изненадана,

и миналия път Ви казах: пак си направих труда и поисках справки и Вие можехте да го направите. Делата от общ характер във всички съдилища – не само в този специализиран наказателен съд, на първо място, най-многото дела са в Софийския градски съд. На второ място, са в Пловдивския окръжен съд и само с няколко бройки дела са в Специализирания наказателен съд. Всички отделни над 25 други окръжни съдилища са в пъти с по-малко дела.

най-високият коефициент 23,88 е именно в Специализирания наказателен съд, в Софийския градски съд този коефициент е 10,6, а ако Ви кажа, че има съдилища с по 3%. ДАНИ КАНАЗИРЕВА: …трябваше да обърнете внимание на много по-други важни и съществени проблеми в съдебната система, която щеше да отпуши

Нека да чуете неговата процедура, защото може да е същата, след което на господин Иванов ще дам думата. Заповядайте. Госпожо Атанасова, има място на трибуната, не мога да водя заседание, прочетете Правилника, ако обичате. Прочете Правилника всички колеги от ГЕРБ, които се изказват. Господин Председател, процедурата ми е към Вас и напомням няколко текста, които и колегите от ГЕРБ да чуят: чл. 51, ал.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 т. 2 казва: „Председателят отнема думата на народен представител, който след изтичане на времето за изказване продължава изложението си въпреки поканата от председателя да го прекрати.“

всъщност т. 2: „…продължително не дава възможност за нормална работа в пленарна зала.“ Господин Председател, обръщам се към Вас, моля, налагайте санкциите, както са предвидени в тяхната поредност, и когато народен представител очевидно цели да злоупотребява с даденото му време и нарушава

Все пак да се съобразяваме. Заповядайте, господин Куленски. Специализираният наказателен съд ли закриваме, където се гледат наказателни дела, или закриваме някакви граждански съдилища, където се гледат граждански и търговски дела? Така че моля Ви, връщайте дебата към неговата експертност такъв, какъвто трябва да бъде на второ четене. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

Готови ли сме да продължим? Заповядайте, господин Иванов, и моля наистина да се придържаме към съответните параграфи. Днес сме на дебат по второ четене, естествено, по един основополагащ, може би крепежен елемент на управляващата опозиция – закриването на Специализирания съд и прокуратура. Докато управляващата коалиция, одеве допуснах лапсус – опозиция, извинете ме за което, има намерение да промени функционирането на правораздавателната система в България, се вижда и едно изчерпване до момента, без предложения в промени в Конституцията, със закриването на едни функциониращи структури, като Специализирания съд и прокуратура. Ние имаме съответно нашите резерви и за съжаление, голямата част от управляващите, които в момента не са в залата, може би пропуснаха да чуят едно за мен хубаво изказване, с което се солидаризирам с господин Ненков. Водейки война, така да се каже, срещу структурата на Специализирания съд и прокуратура, не се прави съществена реформа, по-скоро се създава още правна празнота в правораздавателната система на България – ще се натоварят други съдилища, някои знакови дела срещу организираната престъпност, срещу корупцията, срещу трафик на хора също, срещу тероризма, ще бъдат прекратени поради изтичане на давност и/или тотално започнати отначало, което, съгласете се, не е добре, защото ще остане – правото няма да бъде приложено спрямо тези повдигнати обвинения. Колеги, принципът, който Вие изповядвате с изказванията си до момента: да го закрием, пък после ще видим какво ще стане – не работи. Такъв е и принципът при формирането на Вашата коалиция, която управлява държавата в момента – ГЕРБ да не са на власт, пък после ще видим какво ще стане. Принципът е същият. Това, което ще очакват да видят хората, ще получат същия резултат. Странното е, че Вие прилагате едни и същи неща, за да получите различен резултат. Няма как да стане. Една година се вижда, че ГЕРБ не е в управлението, вижда се невероятният резултат: хазната е изчерпана, изпразнена – 4,7 млрд. лв. фискалният резерв, при 12 милиарда преди една година. Също цената на тока: пет пъти по-скъпа една година по късно. Вижда се, че безсилието Ви, което е да управлявате инфраструктурни проекти – същото, само че го правите сега със съдебната власт и ние си излагаме нашите аргументи, защо да не го правите? И господин Ненков много хубаво го каза. Аз пак казвам, че съжалявам, че управляващите не са в залата, за да слушат аргументите на опозицията. Може малко – капка по капка, да да вземете по-разумни решения за в бъдеще. Явно днес това вече сте го взели. Ще закриете Специализирания съд, ще закриете Специализираната прокуратура. Ние нашите аргументи ги казваме защо смятаме, че това не е правилно да се прави по този начин и в този момент, и тези 3 млрд. лв., колегите много добре знаят за какво става въпрос. Вие имате също юридическа култура, смея да твърдя, може би доста сериозна, излизате от трибуната и казвате, че не разбирате за какво става въпрос – ами, не се принизявайте толкова. Много добре знаете за какво става въпрос. Това е материален интерес на държавата, естествено, това са обезпечения, които като изчезнат – държавата няма да ги получи тези средства, ако има правораздаване, каквото се очаква. Естествено, до произнасянето на финала не можем да кажем дали има виновни, или невинни. Но, колеги, войната между институциите няма да спре дотук. Това, което правите и последните години, обществото губи доверие в институциите като парламент, като Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи, дали съд, дали прокуратура, както Вие умело няколко години правите. Започва обаче да прозира тук един интерес на сериозни играчи, които се видя, че умело контролират тълпата по телефона по време на едни протести. (Шум и реплики: „Стига!“) Няма „стига“, колеги, няма „стига“. Когато си говорим истини от трибуната, няма „стига“.

Министърът на правосъдието е тук. Ако има реформа в правосъдието, мисля, че правилният подход беше промени в Конституцията. Това няма да е малка победа, това ще е, за съжаление, ще изкопаете един дълбок окоп, в който дава сигнал, че времето е изтекло.) Както казах, за да се оправдаете и нещо да направите пред Вашите избиратели, макар че всички български граждани са наши избиратели, ще навредите на правораздаването в България. Затова ще се радвам някой да ми направи реплика и да ми даде още допълнителни три минути. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Иванов. Има заявки да Ви дадат допълнителни три минути. Колеги, моля Ви да се фокусираме върху конкретните текстове. На второ гласуване сме все пак.

Не, Вие бяхте първа, след това беше той. Заповядайте, госпожо Каназирева. Господин Иванов, правя Ви реплика, защото не съм съгласна с Вас, че не знаят какво правят. Много добре знаят какво правят. И това, което правят, е далеч от обществения интерес. Всичко това се представя с едни красиви думи как, видите ли, ще подобряваме съдебната система, но няма нищо общо всъщност с това, което ще се случи. Това, което правят, е интересните дела да ги вземат в Софийския градски съд. Правят си своеобразен един нов специализиран съд

пращат делата за корупция по високите етажи в Софийския градски съд, по Глава първа от НК също там, делата от компетентността на Европейската прокуратура също се пращат в Софийския градски съд, активите и пасивите се поемат от Софийския градски и от Апелативния съд. Само че, господин Иванов, не искат съдиите от Специализирания съд и налагат напълно в нарушение на Конституцията квотен принцип, което ще бъде отменено и обявено в нарушение на Конституцията.

поради нарушения на принципа на неизменност по делата, делата започват отначало, изтичат давностните срокове или започват при други съдии. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

Уважаеми господин Председател, госпожо Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Иванов, взех думата за реплика, защото и аз за пореден път искам да поясня, че в настоящия момент ние не обсъждаме съдебната реформа, обсъждаме Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Реформата в правосъдието е концепция тази концепция е ред от стъпки, които следва да бъдат извървени, като първата и най-главната стъпка е да бъде премахнато специализираното правосъдие. По отношение на опорките, които ползвате за изтичане на давност и така нататък, за пореден път искам да припомня, че давността при този род престъпления е в порядъка на десетки години. Ако една или две години застрашават изтичането на давността, това означава, че в този съд десет години никой не е работил по тези дела, тоест проблемът няма да е в настоящото закриване на съдилищата, а в бездействието на на тези съдии – голяма част от тях, които изпълняват поръчки, за да си запазят местата, които са забавили тези дела. По отношение на това, че имало три милиарда материален интерес, наказателното правораздаване охранява съвсем други обществени интереси. Материален интерес няма в наказателното право. Обезпечението не е материален интерес.

И по този начин няма никакъв интерес, който да вълнува когото и да било. Моля Ви, колеги, нека да се върнем на Закона за съдебната власт и за измененията в Закона за съдебната власт. По отношение на реформата ние в коалицията ще я направим и ще я направим добре въпреки Вас. По отношение отношенията в нашата коалиция – те не са Ваше главоболие, те са наш проблем, който ние ще си разрешим демократично – чрез дебати. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, госпожо Министър, колеги! Господин Иванов, аз Ви уважавам като колега народен представител, защото Вие винаги сте се опитвали да спазвате добрия тон. Аз също ще се опитам да спазя добрия тон в хода на цялото заседание няма да си позволя да подвиквам от място, да прекъсвам изказващи се, както Ваши колеги, за съжаление, правят от началото на днешния пленарен ден. По отношение на Вашето изказване, По отношение на Вашето изказване, колега Иванов, аз мисля, че Вие не сте чели, при цялото ми уважение, внесения законопроект и Вашето изказване го доказва. Параграфите, които бяха поставени на обсъждане, Вашето изказване нямаше нищо общо с тях. И не само това, Вашето изказване беше изцяло политическо, то в никакъв момент не влизаше в конкретика на самия законопроект. Аз съм почти убеден, както и колегата Димитров каза преди мен, че Вие не знаете какво точно представляват обезпеченията, за които госпожа Каназирева говори, и не знаете какво ще се случи с тях с оглед закриването на Съда. Така че, колеги, нека се изказваме, когато сме подготвени, и нека се изказваме експертно, защото в момента сме на второ четене, повечето изказвания от страна на опозицията са чисто политически и не съдържат нищо експертно в себе си по съдържание и излизат от смисъла на второто четене на Закона. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

трудно ми е да коментирам, аз много добре съм запознат за кои параграфи коментирах. Естествено, цялото ми изказване обхваща и така наречената Ваша правосъдна реформа, която и господин Димитров,

Господин Димитров, още по-зле е, че Вие потвърдихте, че нямате цялостна концепция. В днешния парламентарен ден правим изменения в Закона за съдебната власт без цялостна концепция. Хаотично движение – светват лампички тук, светват лампички там. Колеги, притеснително е това. Правосъдният министър е тук. Може би беше хубаво да избистрите една такава концепция, да запознаете обществото с нея и след това постъпателно, последователно да я спазвате и да се придържате към нея. Защото това малко изглежда – да закрием Наказателния съд, прокуратура, защото ни пречат. И както казва Вашият министър-председател: да сложим правилните хора. Притеснително е! Най-малкото, ще ми позволите като член на най-голямата парламентарна партия да изразя своите съмнения и Вашите намерения с доводите, които правите. Три милиарда дали са обезпечение, или пари, които ще бъдат загубени, са си три милиарда. Това са много пари, за съжаление, прозират и някои интереси, защото – и на госпожа Каназирева, както каза, стойностни консултанти имало на Правната комисия, явно тези стойностни консултанти са давали давали съвети на колегите от „Продължаваме Промяната“. Да, госпожо Каназирева, с три милиарда интерес много стойностни консултанти могат да бъдат наети, да се дава акъл по правосъдна реформа, която, прощавайте, господин Димитров, както каза, не я знаем, няма такава концепция, а днес просто закриваме една част от правосъдието в България и оставяме на произвола още веднъж това, което и аз казах, едни съдебни дела, които, колкото и удобно да се пропуска, не са само за борба с корупцията, които разглежда този Специализиран съд и прокуратура, те разглеждат за тероризъм, за трафик на деца, за трафик на хора, за борба с организираната престъпност. И както чухме от Доклада, има доста по-добра успеваемост при разглеждането, решаването в срок на дела, отколкото много други съдилища, но аз не чувам някой от тях да бъде предложен или може би все още да бъде закрит.

Това е политическа, така да се каже, трибуна и понякога си позволявам да правя и политически изказвания. Надявам се друг път да не ме прекъсвате, ако правя такива, поне да се спазва добрият тон. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Поради тази причина искам да Ви кажа две неща, господин Председател. Първо, последните четири изказвания от страна на ГЕРБ-СДС групата имаме четири минути надхвърлено време. не мога да разбера нови ментори ли има в Народното събрание, които си позволяват да нарушават процедурите и правилата и лицемерно да призовават точно за такива? Направете им забележка, тъй като и през вчерашния ден, господин Председател, Вие само се молехте. От това място, на което сте в момента, казвахте: „Моля Ви, колеги, седнете си, не репликирайте“ – с молене няма да стане, има Правилник. Който го наруши оттук нататък, да си носи последствията, както и да се казва той. Няма повече повече народен представител или по-малко народен представител, всички са еднакви народни представители. Тъй като в тези дебати до момента – в дебата по тази точка, чухме едни и същи доводи, няма какво повече да чуем, предлагам прекратяване на дебата по точката. Анна Александрова за обратно становище. Благодаря, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя обратно предложение за продължаване на дебатите по докладваните параграфи 3, 4, 5 и 6 и в същото време си позволявам да взема отношение и по процедурата, която исках да взема, за да не вземам отново думата преди изказването. Имам право, право, председателят ми разреши, да, нямам право, ако не ми разреши. Правя процедура към Вас, уважаеми господин Председател, моля Ви отново да спазвате Правилника. Преди няколко часа направих предложение да се докладва параграф по параграф именно поради тази причина. Абсолютно неоснователно е неговото предложение, защото Вие докладвате по три-четири параграфа, а ние се изказваме по пет-шест минути, надхвърляме с по една минута времето. Уважаеми колега отляво, значи на три-четири параграфа имаме право на 20-минутно изказване? Всеки един народен представител съгласно чл. 80, аз моля, уважаемия колега заместник председател, когато чете Правилника, да не го чете като дявола Евангелието – чл. 80, ал. 3 казва така:

Колеги, краткото надхвърляне на времето може да се допусне, разбира се, в известни граници, не прекалено надхвърляне, но отново апелирам да се придържаме към дискусия по конкретните текстове. Разбирам, да, Народното събрание е политически орган, правят се и политически изказвания, такива бяха направени и при дискусията по заглавието, добре, но все пак трябва дискусията да върви по текстовете. Секунда, ще гласуваме процедурата. Все пак имайте предвид, че Законопроектът е с 67 параграфа и ако по всеки такъв параграф се развива такава дискусия, това сами може би се сещате докъде ще доведе работата на Народното събрание. Няма да доведе до неприемане на Законопроекта, а просто до изключително продължителни и може би ненужно продължителни дебати. Подлагам на гласуване процедурното предложение на Иван Ченчев за прекратяване на дебата по параграфи 3, 4, 5 и 6. Аз съм сигурен, че аргументите, които имате

Прегласуване – Христо Гаджев, заповядайте, господин Гаджев. ХРИСТО ГАДЖЕВ(ГЕРБ-СДС): Уважаеми господин Председател, в искането си за прегласуване само искам да Ви обърна внимание, че се връщаме в един казус, който се случи по време на второто четене на бюджета, на Закона за държавния бюджет. Има предложения, направени от народни представители по въпросите параграфи, нали така? По Правилник те имат право на пет минути да си представят предложенията. Този дебат вече го водихме по времето на приемането на Закона за държавния бюджет. С това гласуване реално дерогирате Правилника. Правилника. Обяснете ми как, както съм Ви питал и предния път по времето на приемането на второ четене на бюджета, как сега народните представители, които са направили предложения, ще могат да ги представят и ще изпълните Правилника? Този въпрос, мисля, че вече го дискутирахме и помним всички как свърши. Призовавам залата да прояви малко разум, за да не се връщаме в онзи дебат, който беше не особено

при постъпило предложение няма как да не го подложим на гласуване и съответно, разбира се, се съобразим с волята на залата, но в рамките на следващите параграфи отново има направени предложения, всичките са систематично свързани, както и с тези по параграфи 3 и 4, а именно къде да се заличат думите „специализираният наказателен съд“. Мисля, че общата общата идея на направените предложения е ясна, така че народните представители ще имат възможността да вземат отношение с тези аргументи и в следващите параграфи, в това нямам съмнение. Колеги, прегласуване. След След прегласуването, господин Петров няма... Прегласуване. Господин Гаджев, все пак при бюджета между параграфите има доста по-малка свързаност особено в началото, когато са по финансовата рамка, и след това по отделните институции При положение че има постъпило предложение за прекратяване, а то е валидно именно само на второ гласуване, няма как да е иначе,

Уважаеми господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. На първо място, държа да посоча и на Вас, и на народните представители, че макар и да съм несъгласен с някои процедури, при които се взимат

как да кажа, позитивно настроен към толерантния начин, по който давате възможност за изказвания, включително и преминаването на времето, как да кажа, сферата на изказванията и поради това, тъй като лично приветствам това Ваше водене и този начин на водене на Народното събрание, и в днешния ден, разбира се, оставил съм свободно всички народни представители, изслушах ги внимателно, стоя тук в залата, изказванията на някои, от които всички се солидаризирахме, че не са по конкретния законопроект на второ четене, но разбира се, това е свобода на народните представители, уважавам начина и толерантността на воденето до този момент. Но държа, господин Председател, да Ви помоля и затова ми е процедурата все пак, тъй като възможно е да има изказване на колеги, примерно на мен в случая по § 5 исках да се изкажа, защото целта беше в тези дискусии да има поне едно изказване по самия законопроект, поне да Ви помоля при следващите параграфи, първо да не ги гледаме три, четири, и след това да оставим възможност и да има поне едно изказване по самия законопроект, за което ще заявя думата, ако трябва и предварително, за да имаме и дебат на второ гласуване по същество. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Петров. На мен също ми се иска изказванията да бъдат по конкретните текстове. В това Ви разбирам напълно и съжалявам, че в този случай след няколко изказвания не се е стигнало до Вашето, а до прекратяване. Затова отново апелирам към колегите да бъде дискусията по текстовете, за да не се стига до ситуацията, която посочи и колегата Петров. Преминаваме към гласуване на параграфи от 3 до 6 включително, като първо ще гласуваме неподкрепените от Комисията по конституционни и правни въпроси предложения. На първо място подлагам на гласуване предложението от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители,

Преминаваме към гласуване на параграфи 3, 4, 5 и 6. Гласуваме ги анблок. Всичките четири параграфа – 3, 4, 5 и 6, са в редакция по вносител. Гласували

прието. Преди да продължим с Доклада, обявявам почивка от 20 минути, след което продължаваме с § 7.